Hrvatskog sabora. Pa evo pred nama je Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2007. godinu Sukladno članku 8. stavku 1. podstavku 6. Zakona o fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Upravni odbor fonda dostavio je navedeno Izvješće. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za ratne veterane. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti Izvješće?

dame i gospodo zastupnici. Pred ovim Visokim domom Fond hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, zapravo Upravni odbor fonda treći puta donosi godišnje poslovno Izvješće. Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u sastavu potpredsjednica Vlade i ministrica, predsjednica Upravnog odbora Fonda, gospođa Jadranka Kosor, članovi Ivan Bračić, Josip Đakić, Petar Lovrić, Đuro Dečak, Ivan Posilović i Tomislav Merčep su na sjednici Upravnog odbora Fonda usvojili informativni prospekt i poslovno Izvješće koje se nalazi kod vas. Sukladno zakonskim odredbama …/Govornik se ne razumije./… Erste invest, društvo za upravljanje imovinom je informativni prospekt za 2007. godinu objavilo 15. veljače 2008. u Narodnim novinama br. 20708. te u Jutarnjem i Večernjem listu od 18. veljače, što im je bila i zakonska obveza. U informativnom prospektu objavljena su financijska izvješća Fonda i društva za upravljanje imovinom, te ostale relevantne informacije vezane za poslovanje fonda. Ukupna imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na dan 31. 12. 2007. godine iznosila je 4 milijarde 299 milijuna 154 tisuće kuna. Od čega najveći dio, 92, 843% čine dionice Ine i HT-a, koje su prenesene na račun Fonda tijekom 2005. godine. 7% dionica HT-a i 7% dionica INE. 2,48% portfelja fonda čine državne obveznice a 4,57 depoziti u bankama koje je Društvo za upravljanje kupilo i plasiralo na račun Fonda, odnosno ulažuči slobodna likvidna sredstva dobivena isplatom dividende HT-a i INE. 0,11% portfelja čine sredstva na transakcijskom računu fonda pri depozitnoj banci, te potraživanja na osnovu kamate pod tim sredstvima i kamate po obveznicama. Ukupna neto imovina, imovina umanjena za obveze Fonda na dan 31. 12. 2007. iznosila je 4 milijarde 236 milijuna 282 tisuće kuna. Obveze su se odnosile na neisplaćenu upravljačku naknadu u društvu za upravljanje i obveze za isplatu dividende članovima fonda za 2005. i 2006. godinu u iznosu od 62 milijuna i i 25 tisuća kuna što je vidljivo iz bilance stanja na dan 31.12.2007. Neto imovina fonda u odnosu na dan 31.12.2006. godine porasla je za 43,84% što je najvećim dijelom uzrokovao rast cijena Ine tijekom 2007. kao i iz stanja dionica HT na Zagrebačkoj i Londonskoj burzi. Ujedno treba napomenuti da je neto imovina fonda tijekom 2007. godine umanjena za 39 milijuna 844 tisuće isplatom 19 milijuna 992 tisuće kuna Fondu za stipendiranje i zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovi u omjeru 40:60% i stavljanjem u obvezu istog iznosa za isplatu dividende članovima Fonda hrvatskih branitelja. Dakle ukupno povećanje od onih 43,84% u nominali, u nominalnom iznosu za 2007. godinu iznosi milijardu 291 milijun oprostite, 151 tisuću kuna. Ukupno povećanje vrijednosti fonda sastoji se od realizirane i nerealizirane dobiti za 2007. godinu. Ukupna realizirana dobit iznosi

186 tisuća kuna odnosi se na dividendu HT-a za 2007. koja je isplaćena fondu u dva navrata tijekom 2007. godine. Drugi dio je dividenda Ine u iznosu od 9 milijuna 156 tisuća dok je treći dio prihoda od kamata u iznosu od 11 milijuna 631 tisuću kuna. Ovi realizirani prihodi umanjeni su za realizirane rashode u ukupnom iznosu od 8 milijuna 619 tisuća kuna što je naknada za upravljanje. Ukupna naknada za upravljanje je 0,238%, dakle ponoviti ću 0,238% i to je iznos od 8 milijuna Iz te naknade plaća se depozitna banka u iznosu od 0,045% ili jedan milijun 630 tisuća kuna dok društvu za upravljanje ostaje neto naknada od 0,193% 986 tisuća kuna. Najveći dio povećanja vrijednosti imovine proizlazi iz nerealizirane dobiti koja je odrast porasta cijena dionica Ine tijekom 2007. iz listanja na burzu HT-a u listopadu 2007. godine. Sukladno zakonskim odredbama, a odlukom upravnog odbora fonda i HANF-e te uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske realizirana dobit fonda za 2007. godinu u iznosu od 195 milijuna 356 tisuća kuna isplatiti će se na sljedeći način. Jedna trećina Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u omjeru 40:60% u iznosima 26 milijuna i 47 tisuća 466 kuna za Fond za stipendiranje i 39 milijuna 71 tisuća 200 kuna za Zakladu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Sljedeće. Jedna trećina članovima fonda u obliku dividende i jedna trećina biti će reinvestirana u fond. Kao što znate, ovo je treća godina kako smo podnosili poslovno izvješće pa tako i treća godina zapravo zadnja godina moratorija, moratorija, tj. zakonske zabrane raspolaganja udjelima u Fondu hrvatskih branitelja. Rok ističe 12. travnja 2008. godine. Ono što se svuda sam spomenuo čitajući ovako jednu skraćeno izvješće, poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja, Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakladu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Naime, raspodjelom jedne trećine realizirane dobiti u omjeru 40% za Fond za stipendiranje i 60% za zakladu osigurali smo uvjete da se formira 2006. godine Fond za stipendiranje i Zaklada hrvatskih branitelja. 10. siječnja 2007. donijete su odluke o dodjeli stipendija nakon raspisanog natječaja za akademsku, odnosno školsku godinu 2006. i 2007. godinu. Podijeljene su zapravo i isplaćene stipendije kako slijedi: Za srednje škole 1966, za visoko dodiplomske, dakle za sveučilišta 966 i 40, participaciju troškova, dijela troškova za poslijediplomske studije. Ukupno podijeljeno i isplaćeno 2 tisuće 972 potpore. Stipendije za srednju školu tada je iznosila 200 kuna, a za fakultet 500. Ukupno je isplaćeno od one jedne trećine, 40% jedne trećine realizirane dobiti 9 milijuna 39 tisuća i 400 kuna. Fond za stipendiranje 22. rujna 2007. godine ponovo objavljuje natječaj za dodjelu stipendija te nakon redovitog srednješkolskog obrazovanja, redovitog sveučilišnog i stručnog studija te za dodjelu naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima za akademsku godinu 2007./2008. godinu. Krajnji rok za podnošenje prijava bio je 23. listopada, a 21. studenoga nakon što su obrađeni svi zahtjevi donijeta je odluka o odabiru kandidata za pojedine stipendije te odluka o naknadi dijela troškova za školarine. Sada stipendije za srednju školu, za redovno srednjoškolsko obrazovanje iznose 400 kuna, stipendije za za fakultet iznose tisuću kuna, a participacija dijela troškova je ostala ista u iznosu od prvobitne podijele 7 tisuća fond je povisio stipendije u 100%. Iznosu od prve podijele odobreno, a sada već i redovno mjesečno isplaćeno je,

za redovite studente sveučilišta i stručnih studija 2 i dio troškova za poslije diplomske studije 15 ukupno 7 045 stipendija. Ako ih pribrojimo onih 2 tisuće 972 dobit ćete broj preko 10 tisuća stipendija je podijelio odnosno odobrio fond za stipendiranje. Za isplatu odobrenih stipendija, on će raspolagati u 2008., zapravo za ovu akademsku godinu sa 41 milijun I još nešto na kraju o zakladi. Zaklada "Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji" sukladno svojim, sukladno zakonu odnosno svojim podzakonskim aktima dodijelilo je financijske pomoći prema sljedećim prioritetima. Za slučaj elementarne nepogode i požara, za skrb i liječenje, u slučaju smrti, u slučaju teške materijalne, financijske situacije, za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u sustavu izvanrednog školovanja, za zapošljavanje i samozapošljavanje i za životna osiguranja hrvatskih branitelja dakle, po pojedinim namjenama ukupno

Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Predsjednik Odbora za veterane, uvaženi zastupnik Ante Kotromanović. Hvala. Odbor za ratne veterane Hrvatskog sabora na svojoj 1. sjednici održanoj 21. veljače 2008. godine razmotrilo je poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Upravni odbor fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji aktom od 6. veljače 2008. godine. Uvodno je predstavnik izvjestitelja iznio osnovne značajke rada Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u 2007. godini. U raspravi članovi odbora jednoglasno su podržali izvješće te izrazili zadovoljstvo uspješnim poslovanjem fonda. Kao najveći problem istaknuto je približavanje isteka moratorija na raspolaganje udjelima, 12. travnja 2008. godine odnosno na prodaju istih od strane članova fonda. Iskazana je bojazan postojanja realne opasnosti od pada vrijednosti imovine fonda za više od 50%, što bi dovelo do gašenja samog fonda. Time bi nastale negativne posljedice i velike štete, jer bi se ugasili i fond za stipendiranje i zaklada hrvatskih branitelja koje se financiraju iz dijela dobiti fonda hrvatskih branitelja, a bio bi onemogućen i prijenos dijela dionica pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske koje su Zakonom o privatizaciji određene za prijenos u sam fond. Na primjer, HEP, Hrvatske šume, HRT, Hrvatske ceste itd. Zaključeno je da je potrebno na javnim tribinama braniteljima i članovima obitelji iznijeti negativne posljedice koje mogu nastupiti u slučaju prodaje udjela te ih uvjeriti da udjele zadrže, jer je izvjesno da će imovina fonda rasti kako kroz stabilizaciju tržišta kapitala, tako i privatizaciju javnih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske te prijenosom dijela njihovih dionica u portfelj fonda. Također je potrebno razmotriti zakonske mogućnosti odgode isteka moratorija. upravni odbor fonda te ovaj odbor …/Govornik se ne razumije./… način da se to ne dogodi istovremeno imajući u vidu ustavno pravo članova fonda na raspolaganje vlasništvom, u ovom slučaju udjelima fonda. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno donio sljedeći zaključak. Predlaže se Hrvatskom saboru prihvaćanje poslovnog izvješća o radu Fonda za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji za 2007. godinu. Hvala. **Jarnjak, Ivan Najprije klubovi. Prvi klub je SDP i uvaženi zastupnik Ante Kotromanović. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolege, drage moje kolege. Fond za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji je vrlo bitna stvar za budućnost i egzistenciju branitelja. Jedna dobra ideja nastala za vrijeme bivše koalicijske vlade, realizirana za vrijeme vlade HDZ-a morala bi doživjeti svoju ekspanziju, onu pozitivnu, u ovom četverogodišnjem razdoblju. Naime, čitajući ovo poslovno izvješće uvidio sam da je budućnost fonda vrlo upitna. Danas nitko to u državi ne može sa sigurnošću reći kako će fonda za hrvatske branitelje izgledati eto do kraja tekuće ove godine. Ne znamo da li će on uopće egzistirati, a također ne znamo da li Vlada ima pripremljenu politiku i odgovor što, kada i kako sa fondom? Zato smatram da je trebalo puno ranije tražiti rješenja a ne sad čekati zadnji trenutak, a znamo da je moratorij 12. travnja ove godine. Gotovo da su prošle prve tri godine poslovanja Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a mi u fondu imamo dionice samo dviju tvrtki, od HT-a i INA-e, što čini otprilike 92,84% imovine. Ne znamo kada i koje ćemo dionice dobiti u fond, a vrlo je lako moguće da ostanemo samo na ovima ako fond prestane funkcionirati. Zatim imamo 107 milijuna kuna u obveznicama ili 2,48% imovine te imamo oko 196 milijuna kuna u depozitima kod dvije strane banke ili oko 4,57% imovine. Naime, u izvještaju revizora kao i u Zakonu o fondu hrvatskih branitelja stoji: "U slučaju da neto imovina padne 50% ispod prosjeka neto imovine fonda posljednjih šest mjeseci Vlada Republike Hrvatske mora donijeti odluku o likvidaciji fonda.". Temeljem toga nameće se nekoliko pitanja i poticajnih opasnosti. Nabrojit ću samo neke. Prvo, što je sa sadašnjom vrijednosti fonda s obzirom da je vrijednost dionica znatno pala automatski se i ukupna vrijednost fonda za branitelje smanjuje. Od Nove godine do danas braniteljski fond vrijedi manje za približno 10% ili oko 500 do 600 milijuna kuna zbog pada vrijednosti dionica na tržištu. Drugo, kakva su očekivanja u pogledu mogućnosti povlačenja braniteljskog udjela iz fonda. 12. travnja ove godine ističe rok zabrane raspolaganja udjelima u fondu. Da li je netko pokušao procijeniti, da li je upravni odbor fonda bilo što napravio da dođe do podataka o tome koliko će branitelja već u prvim danima nakon 12. travnja pokušati unovčiti svoje udjele u fondu. Imamo li kakvu anketu? Jesmo li pripremili kakvu uputu braniteljima da im pomognemo kako bi lakše donijeli odluku? Situacija na burzi je vrlo destimulirajuća a materijalni položaj braniteljske populacije nezavidan, tako da sa dosta vjerojatnosti možemo reći da će se vrlo brzo usred ispleta braniteljima vrijednostima …/Govornik se ne Ako bi 33% branitelja zatražilo isplatu udjela u fondu Vlada Republike Hrvatske bi morala donijeti odluku kojom se fond likvidira. Hoće li cijene dionica HT-a i INA-e ostati iste kao danas, to je veliko pitanje. Što će se dogoditi kada u travnju istekne rok zabrane raspolaganja dionicama HT-a te suglasnosti aranžera i kada braniteljski fond bude morao prodavati dionice HT-a i INA-e radi isplate braniteljima. Pa već danas se pretpostavlja da će braniteljski fond prodavati svoje dionice INA-e i HT-a što će loše utjecati na cijenu svih dionica na tržištu. Naravno, teško je to predvidjeti, ali velika ponuda HT-ovih i INA-inih dionica na tržištu odjednom zasigurno će značajno smanjiti cijenu dionica pa će vrijednost imovine fonda biti značajno niža od one koja je bila 31.12.2007. godine. Osim toga, cijeli proces odvijao bi se u vrlo nepovoljnom trenutku kada su ove dionice zbog krize na tržištu kapitala barem 20% niže od svojih najboljih kotacija. Što bi se dogodilo u slučaju likvidacije fonda? Kako bi branitelji došli do ostalih dionica predviđenih zakonom, to su Hrvatske šume, vode, HTV, HEP i druga i druga državna poduzeća. Iz čega će se financirati Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihove djece i zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji su dobili za prošlu godinu značajna sredstva iz dobiti fonda a to smo čuli i od tajnika što je apsolutno vrlo pohvalno i vrijedno. Da li smo imovinu branitelja trebali staviti u ovu vrst fonda, to je pitanje za jednu novu stručnu raspravu. Za pola godine, ili dvije, ili pet godina svejedno je ali branitelji će naplatiti svoje udjele u fondu i fond se mora gasiti. Nema više novca za braniteljsku zakladu niti za fond za stipendiranje. Izgubit će se institucija koja je trebala trajno ostati na financijskom tržištu i služiti braniteljima kroz rezultate poslovanja ali služeći općem interesu kroz investiranje svoje imovine u gospodarske programe od kojih će branitelji ali i svi građani Hrvatske imati višestruke koristi. Dugoročnim investiranjem korist bi bila trajna i puno veća. Fond treba imati razvojni karakter, treba opstati na tržištu i investirati u gospodarske projekte. Što i kako dalje? Do sada nismo čuli riječ stručnjaka, fond menađera, bankara što oni misle o budućnosti braniteljskog fonda, u kojem segmentu treba mijenjati zakon o ovom fondu da on trajno ostane na financijskom tržištu, da trajno ostvaruje korist braniteljskoj populaciji te da djeluje razvojno kroz investiranje svog kapitala u domaće gospodarske projekte. Da li to treba biti kroz neki vid otvorenog ili zatvorenog fonda ili kroz neki drugi oblik organiziranja, ja ne znam. U ime kluba SDP-a predlažem da upravni odbor angažira stručnjake iz Erste investa ali i Zagrebačke banke, HANFA-e, Hrvatske gospodarske komore te drugih institucija koje bi mogle pomoći oko definiranja modela budućeg ustroja imovine koja prema zakonu pripada braniteljima i danas se nalazi u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kao i promjenu Zakona o fondu hrvatskih branitelja kojim bi se definirao drugačiji status. Radi se danas oko preko 4 milijarde kuna vrijednoj imovini o perspektivi i puno većoj vrijednosti, radi se o kapitalu koji je više nego respektabilan. O načinu njegovog organiziranja, investiranja treba imati ozbiljnu stručnu studiju, osobito u situaciji kada već u ovoj godini prijeti likvidacija fonda i prodaja cjelokupne imovine. Na kraju, klub će podržati ovo izvješće ali naglašavamo da jedna dobra ideja ne smije propasti, ne smijemo dozvoliti da tajkuni Domovinskog rata koji kao hijene čekaju u zasjedi negdje još jednom profitiraju i pokupuju dionice po niskoj cijeni. Zato zajedno apelirajmo da se do 12. travnja iznađe rješenje i model opstanka i jačanja braniteljskog fonda zbog svih prethodno navedenih razloga. Apelirajmo na branitelje svi, i sa lijeva i sa desna da ne žure sa prodajom. Ja ću završiti sa onom našom jednom uzrečicom: "Branitelji, nema prodaje, nema predaje!". Hvala Zahvaljujem. Imamo ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Tomislav Ivić. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, ispravio bih netočan navod kolege zastupnika koji je otprilike rekao da Vlada nema jasnu viziju upravljanja fondom. Vlada i ne treba imati viziju upravljanja fondom jer ne upravlja fondom, fondom upravlja upravni odbor fonda koji čini kao što smo čuli iz izlaganja državnog tajnika sedam članova. Od tih sedam članova su četiri predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Dakle, oni imaju većinu u upravnom odboru i praktički oni upravljaju fondom. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Tomislav Ivić. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege, uvaženi gospodine državni tajniče. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za 2007. godinu. Poslovno izvješće je transparentno i cjelovito potvrđeno od strane neovisnog revizora i realno prikazuje poslovanje fonda u 2007. godini. Iz izvješća je razvidno da fond vrlo uspješno funkcionira, ispunjava namjenu zbog koje je osnovan te da je upravni odbor fonda preko društva za upravljanje vodio ispravnu politiku upravljanja imovinom fonda u interesu vlasnika udjela u Fondu hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Da je to zaista tako najbolja potvrda je podatak da je imovina fonda koja je 31. prosinca 2005. godine iznosila 2 milijarde i 100 milijuna kuna na dan 31. prosinca 2007. godine udvostručena i vrijedi 4 milijarde 236 milijuna Tijekom 2007. godine fond je ostvario neto dobit od 190 milijuna kuna koja će biti raspodijeljena sukladno Zakonu o fondu hrvatskih branitelja. Dakle, branitelji i članovi njihovih obitelji, pored toga što im je vrijednost osobnog udjela u Fondu u roku od 2 godine udvostručena mogu očekivati i isplatu dividende za prethodno razdoblje s obzirom da je i obiman posao oko registra hrvatskih branitelja završen. Posebnu pohvalu treba uputi Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, ministrici i potredsjednici Vlade, što je uspješno završen nezahvalan posao izrade registra hrvatskih branitelja od kojeg su prijašnje vlade dizale ruke i koji je često puta bivao politički instrumentaliziran te da Hrvatska tek 12 godina po završetku Domovinskog rata, ima temeljni dokument za uspješno funkcioniranje Fonda hrvatskih branitelja ali i za rad resornog ministarstva. Koliki značaj za braniteljsku populaciju ima utemeljenje i uspješno funkcioniranje Fonda hrvatskih branitelja najbolje potvrđuje postojanje Fonda za stipendiranje branitelja i njihove i njihove djece i zaklade hrvatskih branitelja koji su utemeljeni i financiraju se iz trećine dobiti ostvarene poslovanjem Fonda hrvatskih branitelja i kojih ne bi bilo da nije Fonda hrvatskih branitelja. Koliki je značaj Fonda za stipendiranje i zaklade vidi se i po tome što je Fond za stipendiranje u dvije godine osigurao sredstva za 10 tisuća učeničkih i studeničkih stipendija, te da je iznos stipendije prvotnih 200 i 500 kuna povećan na 400 i 1000 kuna. I kroz zakladu hrvatskih branitelja je kroz jednokratne pomoći za različite humanitarne, zdravstvene i socijalne potrebne dodijeljeno oko 5,5 milijuna kuna. 2008. godina je ključna za budućnost Fonda hrvatskih branitelja, s obzirom da 12 travnja istječe trogodišnji zakonski moratorij o zabrani raspolaganja udjelima u Fondu i postoji realna opasnost da se fond i ugasi ukoliko vrijednost imovine padne ispod 50%. Upravni odbor fonda u suradnji sa Vladom RH i udrugama iz Domovinskog rata trebaju poduzeti sve što je moguće da se to i ne dogodi. Jer takav rasplet događaja nije u interesu hrvatskih branitelja. Postojanje i uspješno funkcioniranje Fonda hrvatskih branitelja a samim time i Fonda za stipendiranje i zaklade hrvatskih branitelja čija vrijednost imovine u budućnosti će sigurno dodatno rasti su i garancija sigurnosti za brojne obitelji hrvatskih branitelja ali su i jamstvo da će djeca hrvatskih branitelja imati osigurane stipendije za redovno školovanje. Te da će se i dalje preko Zaklade hrvatskih branitelja moći financirati različite socijalne, humanitarne, zdravstvene i druge potrebe hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imamo jedan ispravak, gospodin Ante Kotromanović. Izvolite. **Kotromanović, Ante (SDP)** Ja bih samo ispravio jedan netočan navod, mog kolege Ivića kada je on, on je rekao da je registar branitelja završen, registar branitelja još nije, to još nije gotova stvar, naprosto iz dva razloga. Prvo zato što, vode se još mnogi postupci za priznavanje statusa branitelja, je li, prema tome, teško će ga biti završiti još određeno vrijeme. I drugo, Ured za psihosocijalnu pomoć u Zagrebu, u Prečkom nalazi se preko 4, 5, tisuća …/Govornik se ne razumije./… koje nisu dodijeljene braniteljima. Znači još taj postupak traje i smatram da će trebati još vremena da se on završi. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo još jednu repliku gospodin Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Pa htio bih u potpunosti se složiti sa kolegom zastupnikom Ivićem. I treba iz njegovog izlaganja izvući ono što je najbitnije. A mislim da je bitno da treba podsjetiti branitelje, invalide, hrvatske ratne vojne invalide koji su razno raznim torbarima prodavali dionice na koje su imali pravo i koje su ostvarili i svi dobro znamo kako su ti invalidi prošli svojom prodajom i da je to jedan poučak i hrvatskim braniteljima kako mogu proći u slučaju da prodaju svoje dionice. Također, tri najvažnija motiva da branitelji ne prodaju dionice su svakako odlično funkcioniranje Fonda i Zaklade za stipendiranje djece branitelja udvostruče na vrijednost udjela u Fondu u proteklom razdoblju, te prihod koji će ostvariti imatelji udjela kroz dividendu. Hvala.

**Ćosić, Krešimir (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, pa ja bih prvo naglasio da trajna briga o pravima hrvatskih branitelja je naša obveza

da je vrijednost tog Fonda 31. 12. 2007. godine povećana na iznos od 4,2 milijarde kuna. Fond hrvatskih branitelja u proteklom razdoblju svoju punu afirmaciju doživio je kroz rad zaklade hrvatskih branitelja te posebno kroz Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja. Ta činjenica da se kroz rad Fonda hrvatskih branitelja, posebno kroz Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja, stipendiraju djeca hrvatskih branitelja, onih koji rastu, onih koji imaju zadaću trajno prenositi istinu o tome kako je stvarana hrvatska država u Domovinskom ratu. I ta institucija Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja ja bih rekao ima posebno važnu posebno važnu i trajnu vrijednost koju treba na svaki mogući način očuvati. Ono što je u okviru financijskog izvješća registrirano, treba ponoviti i naglasiti u 2007. godini realizirana dobit fonda hrvatskih branitelja kroz dividende uglavnom koje pripadaju HT-u i i INI u iznosu od 190 milijuna kuna je itekako važan i značajan financijski iznos. Fond za stipendiranje

Od toga 6 tisuća 700 zahtjeva bilo je vezano uz srednju školu. 3240 zahtjeva za fakultete i 60 zahtjeva za participaciju troškova poslijediplomskog studija. S obzirom na značajna sredstva koja ima fond za stipendiranje hrvatskih branitelja. Ja bih posebno naglasio da u svom budućem radu ovaj fond može biti itekako ambiciozniji kako bi u sferi obrazovanja djece hrvatskih branitelja, a posebno i hrvatskih branitelja omogućio njihovo kvalitetnije pozicioniranje dugoročno u hrvatskom društvu kroz kvalitetna znanja, kroz stručnost i kroz sve ono što treba dokazati da ti ljudi koji su stvarali Hrvatsku državu, koji su branili Hrvatsku državu mogu jednako uspješno svojim znanjem braniti Hrvatsku državu, državu znanja kao što često znamo reći i u budućnosti. Pozicioniranje tih ljudi, te djece itekako je važno. No međutim, čitavom ovom projektu prijeti realna opasnost koja je ovdje istaknuta. 12. travnja 2008. godine može se dogoditi da jedan dio hrvatskih branitelja konzumirajući pravo na prodaju svojih udjela dovede do situacije koju nitko ne želi i za koju nadamo se neće se dogoditi može predstavljati dio izlazne strategije koja vodi ka ka likvidaciji fonda. Svakako, trebaju nam u tom smislu tribine, bolje informacije. To nije sporno. Ministarstvo hrvatskih branitelja u tom smislu svojim radom osigurava sve potrebne informacije kako bi svojim odlukama jednako zrelim, jednako odgovornim, ja bih rekao jednako hrabrim kao što je to bilo 1991. Hrvatski branitelji danas nakon 12. travnja 2008. godine branili svoje interese kroz zaštitu i očuvanje dugoročno Fonda hrvatskih branitelja. To je ne samo u interesu hrvatskih branitelja. To je u interesu svih nas i to je u interesu Hrvatske države posebno zbog onog dijela koji se odnosi na školovanje i stipendiranje djece hrvatskih branitelja. U tom smislu ja bih predložio nešto konkretno. Možda mnogo cjelovitije u odnosu na javne tribine, u odnosu na poruke i rasprave. Čini mi se s obzirom na značaj i važnost tog fonda da odgovarajuća komunikacijska strategija, kao što imamo komunikacijsku strategiju kojom utičemo na oblikovanje stava hrvatskih ljudi, hrvatskih građana kad je u pitanju NATO i Držim da jedna dobro osmišljena i profilirana komunikacijska strategija od 12. travnja pa na dalje u ovom razdoblju može osigurati onaj dio poruka koji će osigurati da hrvatski branitelji donesu odluku kojom će zaštiti svoje interese u Fondu hrvatskih branitelja jer to je u interesu ne samo hrvatskih branitelja, nego je to u zajedničkom interesu kako bi ova institucija imala jednako uspješan, funkcionalan i dugoročni rad u budućnosti. Prema tome, siguran sam da će hrvatska Vlada s obzirom na sve ono što je učinila u proteklom razdoblju kako bi se afirmirao rad ovoga fonda učiniti sve da se njegov rad nastavi jednako uspješno i u budućnosti u interesu hrvatskih branitelja i u interesu Hrvatske države. Hvala lijepa.

hajde da tako kažem disonantne tonove. S jedne strane smo imali ispravak gospodina Ivića recimo da Vlada nema uporište i ona nema šta tražiti u fondu, a sad istovremeno čujemo gospodina Ćosića da bi Vlada trebala sve napraviti da fond ostane fond. A zapravo javio sam se za repliku. Mislim da je u redu da se apelima, tribinama, razgovorima pokuša motivirati branitelje da ne izlaze iz fonda, odnosno da ne povlače svoje udjele. Međutim, čini mi se isto tako da to nije dovoljno. Moralo bi se to i na određeni način materijalizirati kako da kažem da se braniteljima pokuša objasniti da ostanak u tom fondu znači dugoročno i veću dobit nego što bi je mogli dobiti dobiti ako sad izađu iz fonda. I možda sam nekom računicom čak i konkretnim pokazateljima dakle materijalnog interesa da se taj fond ne raspadne. Jer nisam vam uvjeren da će se jedino apelima da sve ostane onako bez nečeg konkretnog i konkretnih pokazatelja moći motivirati dobar dio branitelja da ostane u tom fondu. Na kraju krajeva struktura branitelja branitelja se ne razlikuje puno od strukture hrvatskih građana. Pa ste vidjeli kad su dionice HT-a počele kliziti dole imali ste masovni izlazak hrvatskih građana sa burze, odnosno imali ste prodaju tih dionica. Ja se plašim da se to ne dogodi i sa udjelima u fondu. Dakle, apeliram da se pokuša zapravo i sa nekim konkretnim potezima motivirati branitelje da ostanu u fondu.

znati donijeti pravu odluku kao što su to učinili 1991. godine. Svakako pored toga ne isključujem kao što sam i rekao potrebu dobro osmišljene komunikacijske strategije koja treba poduprijeti sve one ciljeve o kojima smo govorili i o kojima je jasno rečeno u uvodnom izlaganju predlagatelja. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo pred nama je Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2007. godinu u kojem je jasno precizirano sve što je fond i upravni odbor fonda radio kroz proteklu 2007. godinu. Naime, vidljivo je da je fond udvostručio skoro svoju vrijednost i ona je danas sa početnih 2005. godine od 2 milijuna i 109832 kune 109832 kune narasla kroz 2006. godinu već na 2 milijuna i 945000 kuna u 2007. na četiri milijarde i na četiri milijarde i 299 milijuna kuna što je prouzrokovalo povećanje cijene dionica na tržištu izlistavanjem HT-ovih dionica na Zagrebačkoj burzi uvrštavanjem INA-inih dionica na Londonskoj burzi i to je sve donijelo u prilogu ovakvu veliku vrijednost dionica iz čega se moglo iz dobiti koja je bila oformiti i Fond za stipendiranje kao i Zaklada za pomoć u socijalno najugroženijim kategorijama hrvatskih branitelja naravno uz norme koje su definirane i koje su usaglašene na Upravnom odboru fonda. Vidljivo je da fond funkcionira bezprijekorno, da su i zakladna svrha kao i svrha stipendiranja doprinijeli velikom doprinosu u poboljšanju statusnih uvjeta življenja hrvatskih branitelja i u stipendiranju njihove djece kao i samih njih, kao i socijalnoj pomoći u onim najnezavidnijim situacijama, a i u situacijama elementarnih nepogoda, požara kao i svih drugih bolesti kod kojih je potrebna pomoć onih koji ne premašuju primanja u svojim obiteljima po članu od tisuću 899 kuna. 10 tisuća stipendija koje je upućeno kroz ove forme našoj djeci naših branitelja zasigurno je veliki doprinos ovakvom ustroju, funkcioniranju i radu. Moram naglasiti u ovoj raspravi da zapravo fond je počeo raditi 12. travnja 2005. godine, on je tada osnovan i tada počinje njegova djelatnost. Do tada su bile ideje, točno je kao što sam čuo od gospodina Kotromanovića da je ideja saživjela u koalicijskoj Vladi. Točno je, ona je saživjela u braniteljskoj populaciji. Branitelji su predlagali, no nikada nije donesen okvir i zakon po kojem bi bio proveden i osnovan ovaj fond. Nije doneseno ni statut fonda. Nije doneseno ni svi akti koji bi govorili o tome niti su prenesene dionice HT-a ni Ine što je učinila Vlada Ive Sanadera u proteklom periodu. Danas isto kada doživljavamo da smo došli do jednog čina kada mogućnost i prestanak monitorija te mogućnost prodaje i otuđenja dionica naših branitelja dolazi u pitanje, zasigurno da želimo svi skupa apelirati na njih da to ne čine. Čineći to i dolaskom do 50% ponuđenih dionica na burzi Vlada je nužna i obavezna likvidirati fond jer on više ne može postojati. Tada se gubi i zakladna svrha, tada se gubi i stipendiranje. Tada se gubi i dividende, a registar branitelja je dovršen i stvarno dividenda će u ovom prvom tromjesečju krenuti u isplatu. To je ono što nije sada rečeno. Dividenda nije Bog zna kako velika, ali ona zasigurno godišnje će ipak doprinijeti poboljšanju standarda življenja hrvatskih branitelja. Želim apelirati da se ne otuđuju dionice. I ovi svi strašni apeli na to da se objavi registar hrvatskih branitelja zasigurno imaju dvojaku funkciju oni koji to traže. A traže i stoga da bi oni torbari koji žele otkupiti i neprijateljski djelovati prema Fondu hrvatskih branitelja, imali uvid komu će ponuditi svoje usluge i tako pridobiti pakete dionica i u Ini i u HT-u i to treba također spriječiti i jasno ovdje u ovom Visokom domu i reći. Prezentirati hrvatskim braniteljima što je cilj u konačnici kada bi se oglasio fond i kada bi pridobili pojedinci 7% dionica HT-a i Ine. Na to moramo misliti i vjerujem da će se iznaći rješenja kako da se ne proda 50%, da 50% branitelja još uvijek ostane u fondu i da dalje prima i dividendu i da se i dalje stipendiraju djeca iz Fonda za stipendiranje, kao da se i dalje primjenjuje zakladna svrha na sve one kojima je potrebno. Stoga želim reći da kao što je Odbor za ratne veterane jednoglasno donio i prihvatio izvješće o ovom radu fonda u 2007. godini, kao što je i Odbor za ratne veterane na kojem su bili predstavnici udruga, apelirao na sve da ne prodaju svoje udjele jer će oni zasigurno u daljnjoj privatizaciji hrvatskih tvrtki još više narasti i još više biti u funkciji populacije hrvatskih branitelja i ja ovim putem apeliram da ne otuđuju svoje udjele u fondu jer kroz njih će i dalje populacija hrvatskih branitelja i njihovih obitelji kao i djece zasigurno sigurno živjeti, imati sigurnu budućnost i imati vrijednosti koje su neotuđive i ne treba brzopletom odlukom poništiti sve ono što je dobro stvoreno u njihovom interesu. Hvala vam lijepo. Hvala. Imamo dva ispravka. Prvo gospođa Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Pa istine radi ću ispraviti netočan navod kolege Đakića da ništa prve koalicijske Vlade, jer i sada imamo koalicijsku Vladu, nije učinjeno. Naime da nisu doneseni zakoni o privatizaciji Ine, HEP-a i još ranije HT-a kojim je utvrđeno da 7% dionica se prenosi braniteljima ne bi se mogao osnovati fond. Kolega se dobro sjeća jer je i sam učestvovao čini mi se u tome kroz braniteljske udruge, da je tada kolega Pavle Kalinić ovom Domu predložio Zakon o braniteljskom fondu i tek kad su se ostvarili uvjeti da fond može raspolagati određenom imovinom, formirao se fond. Bio je to kraj mandata one Vlade, ova Vlada prijašnja nastavila je ovaj proces što je dobro i u redu. Prema tome ono što smo dobro napravili u kontinuitetu ne treba obezvređivati. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin Ante Kotromanović. Izvolite. **Kotromanović, Ante pokušat ću citirati, fond besprijekorno funkcionira. Ja kažem samo u jednom dijelu, problem je možda u upravi fonda. Trebalo je ranije reagirati ne čekati zadnjih 30-tak dana pa da nešto napravimo, sada apeliramo mi svi skupa jer znamo da je problem uopće samog funkcioniranja fonda, ali trebao je možda upravni fond malo ranije o čemu je govorio kolega Ćosić i o čemu smo govorili svi skupa, apelirati na razne načine, poticati razne inicijative da se objasni braniteljima da fond mora opstati u tom smislu evo ispravljam kolegu Đakića. I drugu stvar, on je nešto govorio o registru branitelja … /Ne razumije se./ … nekakvih neprijatelja ja mislim da otvoren registar branitelja i zbog fonda treba ga objaviti poradi istine, mi nemamo, ja mislim da mi kada govorimo o braniteljima i kad smo mi dečki koji smo bili u tom, u Domovinskom ratu koji je apsolutno jedna važna stvar i najvažnija stvar u Hrvatskoj državi, mi nemamo neprijatelje unutrašnje, mi moramo govoriti o istini i boriti se samo za istinu. Hvala. Hvala. I konačno imamo gospodin Zlatko Horvat. Izvolite. gospodine državni tajniče pred nama je ovo Izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja i tu je teško nešto reći o samom izvješću jer je ono potvrđeno i od državnog revizora, ovlaštenog revizora. Pobrojani su podaci u koje ja ne sumnjam da su točni. Dakle formalnopravno je sve u redu. Međutim čini mi se da fali i siguran sam da fali u tom izvješću jedna problematika u smislu rada fonda. Znamo da mnogi branitelji nisu bili zadovoljni sa raspodjelom dionica, o tome se ne govori. Dakle ne otvaraju se neka pitanja nego jednostavno se faktografski pobroje podaci i to izvješće stiže ovdje u Sabor. Mislim da time nismo ispunili onu obavezu kada govorimo o i da u tom smislu bi nekakva buduća izvješća trebala problematiku više zahvatiti malo šire, ne samo pobrojiti, konstatirati praktički postojeće stanje i ne se dalje i ne se dalje odmaknuti od toga. Ovdje je bilo puno riječi, ja neću, mislio sam više govoriti, ali čujem da su se i ostali kolege zastupnici osvrnuli na dan 12. travnja i sve one probleme koji se otvaraju tog dana i stvarno je točno da mi 7. mi 7. ožujka raspravljamo o tome što će se dogoditi 12. travnja. To jednostavno je prekasno i ja bih želio da se u ovaj problem koji se otvara nakon 12. travnja sigurno će biti mnogo onih koji će željeti prodati te dionice. Ja ne sumnjam u to da branitelji točno znaju što će raditi mislim da u tom smislu malo samo treba ukazati na posljedice koje iz toga slijede, ali mislim da se u to mora uključiti i Ministarstvo i naravno upravni odbor fonda, isto tako i Vlada i dati jednu viziju toga što to znači kad imamo 95% u fondu imamo dionice HT-a bez bilo kakve daljnje vizije o tome kako povećati broj tih dionica. Jer kad bi bilo više dionica, kad bi bilo više onih koji su ušli u taj fond onda ne bi bilo straha da će doći do poremećaja na tržištu ako dođe do nagle prodaje dionica HT-a i INA-e. Dakle, u tom smislu puno tih otvorenih pitanja koja nisu uz ovaj izvještaj prikazana i o kojima danas ovdje nije bilo riječi. I da završim na neki način jer se puno toga rečeno. Ovdje se na zadnjoj stranici govori da je kraj 2007. društvo zaprimilo konačnu verziju Registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Tu se ne slažem sa kolegom Đakićem da bi objavljivanje tog fonda, oprostite, da bi ponukalo razne torbare da kupuju dionice. Oni koji to žele raditi sigurno ne čekaju na taj registar. Ali u objavu registra znamo svi, traže i sami branitelji i mislim da bi bilo dobro da se to objavi ne uvažavajući ovakve argumente kao što je to danas rečeno. Hvala lijepa. Hvala. Imamo repliku gospodin Ante Kotromanović. **Kotromanović, Ante (SDP)** Želio bi replicirati kolegi u ovom kad je govorio o sustavu bodovanja. Otvaramo mi priču stalno o sustavu bodovanja. Ja mislim da je on strašno nepravedan, da ovaj sustav bodovanja apsolutno na najgori način vrijeđa ljude koji su ratnici, koji su proveli svo vrijeme u rovovima, pa ću samo za primjer reći. U "Zimi '94" koju smo radili gore skupa i Đakić i ova ekipa naša gore na Dinari, "Zima '94" operaciji koja je trajala 27 dana, poginulo je 29 poginulih pripadnika Hrvatske vojske a dobili smo samo jedan bod. To govori znači jedan bod kao i oni ljudi koji su sjedili u uredu u Zagrebu, u Krapini, Sinju, ne znam ni ja gdje drugdje. Znači, mi stalno otvaramo tu priču i želim promijeniti taj sustav bodovanja za koga ja smatram da je užasno nepravedan za one ljude, za borbene postrojbe, za specijalnu policiju, za gardijske brigade, sve one ljude koji su proveli pet godina u rovu, i koji su svakodnevno mogli po nekoliko tisuća puta poginuti. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospodin Horvat. Izvolite! Nisam shvatio možda do kraja repliku. Ja sam upravo na to želio ukazati da zbog tog nepravednog raspodjela dionica i nepravilnog bodovanja, da imamo veliko nezadovoljstvo kod branitelja. A to se uopće ne govori u ovom izvješću. Tu se pobrajaju ustvari kao da je i kao da, i kad gledamo te brojke tu je zaista sve u redu. Ja uopće ne sumnjam u te brojke koje su ovdje prezentirane. Ali upravo to pitanje koje ste i vi rekli bi trebalo u jednoj posebnoj raspravi, u jednom posebnom izvještaju da ukažemo na to i da otvorimo to pitanje i da se te nepravde isprave. Hvala. Želi li, ispravak netočnog navoda. Ja sam mislio da je odust'o. Nije. nije korektno, da nije temeljito, da nije cjelovito, da nije sveobuhvatno. Ono, u njemu se sve govori, samo ga treba pročitati i proanalizirati i sve će se znati. I još samo jednu stvar. Ispravio bi da je netočno da nisu pitale se braniteljske udruge u donošenju Pravilnika o bodovanju. Baš su one predložile ovakav Pravilnik o bodovanju. One su donijele odluku da će tako biti bodovanje. Koordinacija udruga proizlazi iz Domovinskog rata je predložila način bodovanja. Što pojedinci misle, to je njihovo pravo. Hvala. I zaključno. Zaključno gospodin Krunoslav Mesarić, državni tajnik. Izvolite! Dame i gospodo zastupnici! Neću, bio sam dug u uvodnom izlaganju. Neću bit sad. Drago mi je jedino da mogu ispred Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti primijetiti da ste uvidjeli uvidjeli značaj i kvalitetu programa kako Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata tako i Fonda za stipendiranje i zaklade. Budući istine radi, Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sa, sa, predsjednica je ujedno i po funkciji ministrica odnosno potpredsjednica Vlade i ministrica gospođa Jadranka Kosor, prvi put se sastao upravni odbor 19.3.2004. Prije toga ne. Prethodno je ovaj Visoki dom donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu hrvatskih branitelja da bi on uopće mogao funkcionirat. Nakon toga zalaganjem potpredsjednice Vlade i ministrice odnosno predsjednice Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja unešene su 7% dionica INA-e i 7% dionica HT-a. Ono najznačajnije, drago mi je da razmišljate o 12.4.2008., ali mi kroz sva izvješća, a i u ovom Visokom domu naglasili naglasili smo da dolazi, taj moratorij je tri godine sukladno članku 31. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja. I zaključno sljedeće. Ovaj Visoki dom, Hrvatski sabor donio je sve zakone po kojima nije moguće objaviti Registar hrvatskih branitelja. Ja više dalje ne bi. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Dame i gospodo zastupnici! Dakle, danas završavamo zasjedanje i nastavljamo u srijedu u 9 i 30 sati. Ja sam jučer najavio da bi mogla ova točka dnevnog reda 10. Izvješće Vlade Republike Hrvatske o aktivnostima vezane za pregovore s Europskom unijom i zaštićeni ekološki-ribolovni pojas, predlagatelja kluba SDP-a početi ujutro kao prva točka. Obaviješten sam od predsjednika Vlade da zbog obaveza koje ima radi posjeta, stranih posjeta, njemu je moguće doć' u Sabor u 15 sati. Najavljujem dakle ove druge točke dnevnog reda koje smo preskočili, a počinje rasprava o ZERP-u u 15 sati u nazočnosti predsjednika Vlade. Hvala vam lijepa i sretno.